je u službenoj posjeti u Hrvatskoj. Gospođe i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam. Osobita mi je čast i zadovoljstvo da u vaše i u svoje osobno ime posebno pozdravim Njegovu Ekselenciju gospodina Ivana Gašparoviča predsjednika Slovačke Republike. izaslanstvo Slovačke Republike, Diplomatski zbor Diplomatski zbor na čelu sa doajenom zbora apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj preuzvišenim monsignorom Mariom Robertom Kasariem. Čast mi je zamoliti poštovanog gospodina predsjednika Slovačke Ivana Gašparoviča da se obrati zastupnicima i zastupnicama Hrvatskoga sabora i nazočnim članovima Diplomatskog zbora. Izvolite, gospodine predsjedniče.

Zahvaljujem predsjedniku Slovačke Republike, gospodinu Ivanu Gašparoviću na obraćanju, kao i na prijateljskim porukama i potpori koju nam pruža pri našim naporima u Europsku uniju. Hvala lijepa još jednom gospodine predsjedniče.